Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 123 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan trenutno 151 narodni poslanik, odnosno da je postoje uslovi za rad Narodne

Kovač.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 6. do 12. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar rudarstva i energetike, Siniša Mali, ministar finansija, dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Irena Vujović, ministar zaštite životne sredine, dr Danijela Urošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja, Filip Abramović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine, Marko Blagojević, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 6. do 12. dnevnog reda, a pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. i članu 170. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o:- Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na Kovid-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,- Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije Kovid-19,- Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti,- Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam – Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,-

pred vama je i Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. SFRJ.Pošto je ovde prisutan samo ministar finansija, na čemu mu se ja zahvaljujem, pitam ga da li predstavnik predlagača, odnosno on, želi reč?Izvolite.

nalazi sedam veoma važnih sporazuma. Ukupna vrednost ovih sporazuma je skoro 700 miliona evra. Ti sporazumi su usmereni na podršku našoj zemlji kada je u pitanju borba protiv Kovida-19, nabavka medicinske opreme, izgradnja laboratorija za testiranje, takođe unapređenje tzv. zelene ekonomije, dakle rad na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u 60 lokalnih samouprava u našoj zemlji i, konačno, sporazumi koji su vezani za podizanje energetske efikasnosti. Ukratko ću proći kroz sve ove sporazume.Dakle, prvi je Sporazuma o zajmu za Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na Kovid-19“, sporazum koji se potpisuje između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Vrednost ovog sporazuma je 92 Kroz ovaj sporazum mi ćemo nabaviti dodatnu medicinsku opremu, raditi na obuci naših medicinskih radnika. Ovaj novac ćemo iskoristiti za izgradnju regionalnih kovid laboratorija u Kliničkom centru Vojvodina u Novom Sadu i Kliničkom centru u Kragujevcu. To je novac koji će sigurno ojačati naše kapacitete u borbi protiv korona virusa.Drugi na redu je Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora. Opet podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije Kovid-19. I ovde se radi o podršci našem zdravstvenom sektoru kako bi se pokrili uvećani troškovi za nabavku lekova, za nabavku medicinske opreme. Vrednost ovog sporazuma je oko 200 miliona evra i taj novac će nama biti na raspolaganju odmah nakon ratifikacije u Skupštini.Dakle, možemo taj novac da iskoristimo do kraja ove i tokom naredne godine i upravo ćemo ga iskoristiti da dodatno nabavimo još veće količine i i lekova i potrebne medicinske opreme.Sledeći na spisku je Okvirni sporazum o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam, a koji je vezan za energetsku efikasnost. Kao što znate, mi imamo obavezu da jedan odsto prostora kojim upravlja Republika Srbija, da li se taj prostor hladi ili greje, dakle, godišnje sredimo tako da se poboljša energetska efikasnost u tom prostoru, vrednost ovog sporazuma je 44,5 miliona evra i obuhvatiće unapređenje energetske efikasnosti u 28 zgrada.Sledeći je Sporazum o zajmu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, vezan je za projekat vodosnabdevanja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo je veoma, veoma u 60 opština ćemo iskoristiti ovaj novac da unapredimo i kanalizacionu i vodovodnu mrežu, da izgradimo i fabrike za pročišćavanje otpadnih voda. Ovaj sporazum nam se potpuno uklapa u projekat „Srbija 2025“. Već naredne godine, da vas podsetim, krenućemo u izgradnju nedostajuće kanalizacione i vodovodne mreže i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u preko 70 lokalnih samouprava. Sa ovim sporazumom još ćemo proširiti obim tih radova i to je jedna od ključnih stvari koju smo obećali da ćemo u „Srbija 2025“ uraditi i, videćete, o tome ćemo razgovarati kada budžet za narednu godinu bude tema. Dakle, već u budžetu za 2021. godinu imate preko tri milijarde evra milijarde evra obezbeđenih da u narednih pet godina za 70 lokalnih samouprava u potpunosti završimo neophodnu i nedostajuću vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Vrednost ovog programa, ovog sporazuma je 300 miliona evra.Sledeći na dnevnom redu je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Nemačke razvojne banke i Republike Srbije za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza V“, prethodne četiri faze su već završene. Ovaj sporazum je vredan 30 miliona evra. Na ovaj način i kroz ovaj sporazum su već modernizovani i rehabilitovani sistemi grejanja u 22 preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije širom zemlje. Dakle, veoma važan sporazum koji treba opet da doprinese energetskoj efikasnosti, uštedama i naravno boljem sistemu grejanja u našoj zemlji.Pred vama je takođe danas i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Nemačke razvojne banke i Republike Srbije za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene – faza I ovaj sporazum podrazumeva da ćemo sanirati između 50 i 60 objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta u jedinicama lokalne samouprave širom naše zemlje. Vrednost ovog sporazuma je 20 miliona evra.Konačno, pred vama je i Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Ovde samo predlažemo da se poveća efikasnost, da se smanji broj članova komisije sa postojećih 11 na samo pet.Dakle, uvaženi narodni poslanici, sedam veoma važnih sporazuma. Ukoliko glasate za ove sporazume, mi ćemo na raspolaganju imati skoro 700 miliona evra da se još još bolje i efikasnije borimo protiv Kovida-19, da nabavimo još lekova, još potrebne medicinske opreme, da izgradimo regionalne kovid laboratorije, da unapredimo naš zdravstveni sistem, s jedne strane.S druge strane, imate sporazume koji su vezani za podizanje energetske efikasnosti i za tzv. Green Deal ili zelenu ekonomiju, dakle, rad na kanalizacionim, vodovodnim mrežama širom Srbiju, izgradnju fabrika za pročišćavanje otpadnih voda.Dakle, ovim sporazumima još više ćemo pogurati rast našeg BDP-a naredne godine, njihovom ratifikacijom ovde u Skupštini oni postaju mogući mogući za realizaciju odmah i već naredne godine možemo da očekujemo njihove prve efekte.Hvala puno. Naravno, ostajem na raspolaganju za bilo koje pitanje koje budete imali tokom današnje rasprave. Zahvaljujem, gospodine ministre.Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne)Sada su na redu predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, kao što znate, obrnuto proporcionalnim redom po broju članova poslaničkih grupa.Reč gospodin Dragan Marković Palma. Izvinjavam se, nije najmanji, nego nisu se javili. Znači, ko je trenutno prijavljen, znate kako funkcioniše, ko je trenutno prijavljen na ekranu ovde ispred mene,

da pohvalim ovaj set zakona. Ja sam dugo u parlamentu i u onoj staroj zgradi i u ovoj novoj i nikada se nije desilo da ovoliki broj zakona bude predložen, a da se ti zakoni odnose na lokalne samouprave.Želim odmah na početku da kažem, zarad javnosti, da ne hvalim ovaj zakon zato što će Jagodina dobiti pare za sistem prečišćavanja otpadnih voda, mi to imamo. Takođe ne hvalim zakon zato što ćemo da promenimo glavnu vodovodnu mrežu gde su stare azbestne cevi u svim gradovima, i to smo uradili pre dve godine, gde smo sami finansirali sa pet miliona evra. to je dobro za druge gradove, za lokalne samouprave, imajući u vidu da sve više bubrežnih bolesnika ima, a glavni problem je upravo pijaća voda, kada su u pitanju bubrežni bolesnici i da će ta pijaća voda i taj problem biti rešen.Kada je u pitanju kovid, takođe želim da pohvalim i taj predlog zakona, odnosno sredstva koja će biti odvojena, jer zdravlje svakog čoveka i zdravlje nacije nema cenu. Želim na početku da kažem i da zamolim lekare, doktor Kon, svaka mu čast, kad god upalim neki kanal – doktor Kon. Hej, ljudi, i ja sam počeo da se plašim njega. I niko od tih stručnjaka nije imao tačnu prognozu. Pričali su nam – kada dođe leto, zbog visoke temperature nestaće kovid, hajde još malo, pa evo sad drugi, pa treći talas. Izgleda da više koronu ne delimo na talase, znači, korona je neprekidno prisutna u našem društvu, ali ne samo u Srbiji, već u celom svetu. kada je u pitanju korona u celom svetu, tu možemo da se pohvalimo jer smo imali najbolju preventivu i da na osnovu broja stanovnika imamo najmanje umrlih.Molim da ovaj moj predlog kada su u pitanju lekari, što manje se pojavljuju. Hajde da pustimo lekare, oni koji leče građane po bolnicama, oni najbolje znaju. Svaka čast stručnjacima koji imaju i dobro iskustvo i dobri su analitičari i dobru dijagnozu mogu da ukažu za svakog pacijenta, ali dame i gospodo, korona je počela da ulazi u svaku petu porodicu u proseku i kada uđe u porodicu.Mi npr. sada trenutno u Jagodini, ono što je meni poznato osam porodica, svi članovi u tim porodicama imaju koronu. Kada jedan ima temperaturu, za pet, šest, sedam i osam dana dobiju i ostali članovi porodice, I da to postane sastavni deo nečega što moramo da nosimo, bez psihološkog udara, medijskog, ja neću reći da je to spin, to nije spin, ali neću više da slušam doktore, sinoć na RTS. I onda sam motao, motao, motao kanale neke i nađem nešto na francuskom jeziku, a nemam pojma, znam deset reči na francuskom, eto to sam gledao. Ja koji pratim, slobodno za sebe mogu da kažem, sve medije i da ne pratim od kada se bavim politikom već to je sfera mog interesovanja od znam za sebe.Da vam kažem, nekada smo mi čitali samo sportsku stranu, horoskop i kursnu listu. Čak i horoskop više ne čitam, jer kada sam otvorio televiziju, sada su novinari počeli da prave horoskop, a tako se radi u redakcijama. Danas, npr. Đorđe je došao na red da pravi horoskop da obaveštavamo građane i on napiše ono što se juče njemu desilo, njemu, njegovoj tadašnjoj devojci, sada je u braku, a tada je bio mlad, mada nisi ni mnogo mlad. I od tada više ne čitam horoskop. Kursna lista, hvala Bogu, više me ne interesuje jer dinar je stabilan što je najvažnije za Srbiju, jer prvi put, ne znam, posle koliko godina imamo stabilnost dinara.I sve to kada saberemo i kada čujem da neko kritikuje, nema mesta za kritiku jer ta stabilnost dinara nam dovodi strane investitore u Srbiju koji otvaraju fabrike i preduzeća. I nikada transparentnije nije bilo koliko košta koji objekat. Evo gledao sam sinoć u 22 predsednik je obišao kliniku u Zemunu, novu kliniku koja se gradi za četiri meseca. Prelepo izgleda na televiziji, a kako će izgledati za pacijente, siguran sam da će to biti jedna od najboljih klinika u Evropi. Mi imamo dobre stručnjake, ali da se molimo Bogu da ta bolnica ne bude puna. Ono što je važno da imamo gde da smestimo bolesne ljude od zaraznih bolesti.Ova bolesti.Ova Vlada i ova država brine o svakom čoveku, o svakom selu, o svakoj opštini u Srbiji. I nikada transparentnije nije bilo. Da ministar finansija kaže – toliko para košta ovo, toliko smo dali, toliko ćemo pripremiti za naredni vremenski period, toliki je deficit, toliki je suficit, nikada to ranije nije bilo. Čak i na pitanja poslanika u parlamentu, kada postave pitanje koliko košta ovo ili ono nikada ne dobiju obaveštenje od onoga koga su pitali, kada je poslednjeg četvrtka u mesecu, kada su pitanja za Vladu.Ono što mi moramo da vodimo računa i da ja kao čovek iz unutrašnjosti zamolim Vladu i ministra da ima veće mogućnosti i prostor u budžetu da se stimulišu zaposleni u vrtiću. Oni su svačiji i ničiji, vaspitači. Pripadaju Ministarstvu prosvete, vode se kao školska, odnosno pripadaju ministru za prosvetu, a na neki način neću reći da su diskriminisani, ali malo da i oni imaju stimulans jer imaju najteži posao. To je najteži posao, rad sa decom u vrtiću.Ja

da je mnogo teško. Ono što je najgore, počela je korona da ulazi u vrtić. Nisu je deca donela u vrtić već zaposleni koji rade u vrtiću. Da vidimo te mere i preventive kako ćemo se izboriti sa vrtićima, vrtićima, da to krizni štab već sutra, prekosutra da uputstva kako da se ponašaju lokalne samouprave kada su u pitanju vrtići. Da ne donosimo mi sami odluke jer deca su nam najvažnija ali tu se stvara jedan drugi problem, ako deca ne idu u vrtić onda roditelji nemaju kod koga da ostave decu da im čuvaju decu, pa ne mogu da idu na posao. Krizni štab sigurno ima ideje i plan kako da reši taj problem, a da niko nema štetu od

sada imamo ptičiji grip, posle će, kroz nekoliko godina dođi konjski grip i tako dalje i jednostavno svet mora sa tim da živi. Mi ne znamo ovaj grip po kome je dobio naziv Kovid-19? Odakle je? Ko ga je doneo? Da li je to nešto što je napravljeno u nekoj laboratoriji ili prirodnim putem ali ceo svet ima problem kada je u pitanju korona i Kovid-19.Srbija se dobro bori i ne može niko da zameri kada se obraća predsednik države i priča o tome, jer predsedniku države građani najviše veruju i veruju naravno i nama u parlamentu koji diskutujemo, donosimo zakone. Lekare bih malo zamolio da oni se malo povuku iz tih medijskih kuća, da nas psihološki malo ostave na miru.

da mi drže konferenciju po dva sata i da mi pričaju šta je bilo ove nedelje. Ove nedelje ili ovog dana zaraženo je toliko, testirano toliko, umrlo toliko, u svetu toliko i gotovo. I tu se završava konferencija. Država je ta koja će da donese odluke na savet struke šta da radi u narednom vremenskom periodu.Jedinstvena Srbija će glasati za ovaj predlog zakona, ovaj set zakona, jer ovakav set zakona nismo nikada imali u parlamentu, a da se tiče razvoja lokalne samouprave i to u trenutku kada se budžet ne puni dinamikom kako se punio pre. U trenutku kada imate odlivnu stranu veću od prilivne jer niko nije planirao 2019. godine da ćemo imati problem sa kovidom i da će nam trebati mnogo para kako da zaštitimo svakog čoveka u Srbiji.Da vam kaže, a i juče sam to rekao a i danas ću reći, da neke države naplaćuju testiranje svakog čoveka i to testiranje kada su ljudi sigurni, bolesni od kovida, a kod nas je to besplatno. besplatno. To treba svako od nas da govori. Znam tri države u kojima se plaća testiranje i pregled ali ne želim da kažem sada jer poznajem i nekoliko ministara iz tih država da to ne bude sada udar na te države, jer nisu ni ti ljudi krivi što ih je to zadesilo ali kada se uporedimo mi kao Srbija, jedna mala država, bolji smo od njih u svakom smislu te reči i u ekonomskom i u zdravstvenom i u preventivi i kada je u pitanju 2020. godina i sa planom realizacije 2021. godine.Zahvaljujem i Jedinstvena Srbija sa svojim koalicionom partnerima SPS-om

koji na moje iznenađenje dugo sedi u parlamentu, pažljivo prati diskusiju svakog poslanika. Naravno, nisu bili loši ni oni pre, ali poznajući Ivicu Dačića, stvarno sam prijatno iznenađen.

ali on iz taktičkih razloga se prijavio posle Dragana Markovića.Izvolite, gospodine Jovanović.

Hvala, predsedavajući.Poštovani ministre, koleginice i kolege, kada govorimo o sporazumima koji su danas na dnevnom redu, oni su, pre svega, usmereni na unapređenje zdravstvenog sistema, na izgradnju i obnovu vodovodne infrastrukture i unapređenje energetske efikasnosti.O predlozima zakona o potvrđivanju sporazuma koji su na dnevnom redu, najpre ću govoriti o dva sporazuma. Jedan je između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i i razvoj i odnosi se na realizaciju projekta „Hitan odgovor na Kovid-19“ i drugi sporazum je sporazum Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope i odnosi se na ublažavanje posledica pandemije Kovida i u tom kontekstu moram da napomenem da smo mi u ovom domu pre nepune dve sedmice usvojili izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i na taj način ćemo, i uz ove usvojene sporazume, doprineti da se lakše borimo i lakše pronalazimo bolja rešenja u borbi saKovidom-19.Tada smo precizirali koje su odgovornosti, odnosno precizirali smo obaveze i pravnih lica i preduzetnika i zdravstvenih ustanova, ali precizirali smo i prava građana koja imaju u slučaju da se zaraze virusom korona.Sada, usvajanjem ovih sporazuma koje smo malo pre naveo, proširićemo opseg za delovanje, osposobićemo i dodatno ćemo opremiti zdravstvene ustanove da bi bolje delovale u ovako vanrednim okolnostima.Projekat pod nazivom „Hitan odgovor na Kovid-19“ sprovodiće se uz pomoć Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje. sporazum će obezbediti novac u iznosu od 92 miliona evra. Taj novac biće usmeren na jačanje sistema nadzora bolesti, unapređenje referentnih laboratorija, jačanje kapaciteta za pružanja medicinske nege, obuke medicinskih radnika, renoviranje specijalizovanih jedinica u određenim zdravstvenim ustanovama, opremanje zdravstvenih ustanova za pružanje kritičnih medicinskih usluga.Rekao

Dobro je što je Vlada Srbije budžetom izdvojila, odnosno opredelila devet milijardi dinara za izgradnju dve kovid bolnice. Jedna se gradi u blizini Beograda. Posebno je važno što se druga gradi u unutrašnjosti, u Kruševcu i ona će biti na usluzi ne samo građanima Kruševca, već i građanima okolnih gradova.Nažalost, u poslednjih sedam dana situacija, što se tiče širenja Kovida-19 u Srbiji, je nepovoljnija nego što je to bio slučaj ranije. Povećava se broj novozaraženih ne samo u velikim gradovima. Sada se povećava i u manjim gradovima. Zbog toga mislim da će ove dve bolnice, koje se grade, imati punu svrhu.Naš zdravstveni sistem funkcioniše u nekim vanrednim okolnostima, mogu reći, već devet meseci, ali, uprkos tome, funkcioniše dobro. Nijedan pacijent nije ostao a da nije zbrinut, nijedan pacijent nije vraćen kući i to je dobro, dobar znak da imamo kapacitete da izađemo u susret potrebama svih građana Srbije.Sada smo iskusniji nego na početku pandemije. Otklonili smo eventualne propuste i bolje je organizovan rad lekara i medicinskih sestara i na osnovu tog iskustva siguran sam da su se oni bolje organizovali i sada nemamo neke propuste koji su bili u nekim situacijama, a to je da je dolazilo do zaraze u samim medicinskim ustanovama. Sada takvih propusta nema, jer bi tako nešto moglo da znači i kolaps čitavog zdravstvenog sistema.Navešću sistema.Navešću samo neke primere u mnogo razvijenijim zemljama, kao što su Španija i Italija, gde su zdravstveni sistemi poklekli pred naletom pandemije.Za nas je važno da se ponašamo odgovorno i uvek treba da apelujemo na građane Srbije da ono što je do njih da urade, da poštuju mere, da poštuju preporuke i na taj način da pomognemo, pre svega, lekarima da oni mogu malo da predahnu, koliko god je to moguće i da nastave da rade kvalitetno, kao što su radili i do sada.Neophodno je da shvatimo da moramo da korigujemo životne navike i da se pridržavamo preporuka stručnog tima.Drugi sporazum koji sam pomenuo je sa Bankom za razvoj Saveta Evrope. On će obezbediti 200 miliona evra za finansiranje zdravstvene infrastrukture i kupovinu medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.Na dnevnom redu su i drugi sporazumi. Navešću dva. Oni se odnose na energetsku efikasnost. Obezbediće se sredstva za realizaciju projekata u oblasti energetske efikasnosti u objektima javne namene i centralne vlasti.Prvi sporazum je između Republike Srbije i Nemačke razvojne KfW banke, a drugi između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope.Kada govorimo o energetskoj efikasnosti, ova tema kod nas nekako ne dobija dovoljno na značaju. Ona podrazumeva smanjenje utrošaka energije, odnosno racionalno trošenje energije.Zvanični podaci govore da u Srbiji preko 90% objekata u domaćinstvima i u stambenim zgradama nije izgrađeno u skladu sa standardima iz oblasti energetske efikasnosti i postoji mnogo razloga za to. Neki od razloga su što su usled napretka tehnike lako građevinski preduzetnici dolazili do jeftine termoizolacije. Drugi od razloga je što su u nekim ranijim vremenima preduzimači želeli da uštede novac, pa su ugrađivali jeftiniju izolacije, a s druge strane nije bilo propisa koji bi kažnjavali tako neodgovorno ponašanje.Rezultat toga je očigledan. Trošimo mnogo skupe energije. Navešću jedan primer. Kada se uporede Srbija i Švedska, prosečna stambena zgrada u Srbiji potroši četiri puta više energije nego prosečna stambena zgrada u Švedskoj, a pri tome treba da uzmemo u obzir da u Švedskoj su zime i duže i hladnije. To je samo još jedan pokazatelj koliko još uvek neracionalno trošimo energiju.Najrazvijenije države sveta promovišu i primenjuju u praksi koncept modela energetske efikasnosti, ali, s druge strane, primetno je da nekako bojažljivo, ali opet nekim koracima ova tema dolazi i kod nas na dnevni red i sve više je zastupljena.Navešću primer izgradnje tzv. pametnih zgrada. To su zgrade koje se grade uz pomoć materijala i sistema koji doprinose minimalnoj potrošnji energije. Pametna zgrada podrazumeva da je sve automatizovano. U tim objektima vodi se računa o najsitnijim detaljima i dovodi se do značajnih ušteda ne samo kod stambenih zgrada, već su mnogo veće uštede za industrijske i komercijalne komplekse.Namerno sam naveo ove primere da bih ukazao na koncepte energetske efikasnosti koji tek treba da naiđe na punu primenu u Republici Srbiji.U tom smislu potrebno je raditi na podizanju nivoa svesti o energetskoj efikasnosti i upravljanju energijom.Kada govorimo o konkretnim projektima i finansiranju od ovih sredstava na osnovu ovih sporazuma, oni će se odnositi na radove kao što su izolacija omotača zgrade, zamena stare stolarije, zamena rasvete, zamena ili popravka sistema grejanja.Potrebno grejanja.Potrebno je, naravno, uložiti velika sredstva, jer u kombinaciji starosti zgrada i zastarelih metoda izgradnje ovi svi nedostaci moraju da budu otklonjeni. U konkretnom slučaju, ovaj projekat obuhvata sanaciju odnosno rekonstrukciju oko 50 do 60 objekata, bilo da su u pitanju zdravstvene ustanove, škole, sportski objekti i zgrade socijalne zaštite.Na kraju izlaganja reći ću nešto o Sporazumu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji se odnosi na vodosnabdevanje, izgradnju postrojenja i prečišćavanje otpadnih voda. Ministarstvo za zaštitu životne sredine biće zaduženo za nadgledanje i sprovođenje ovog projekta. Ovaj program ima dva cilja, prvi je da se unapredi sistem vodosnabdevanja oko 60 opština u Srbiji. On podrazumeva zaštitu kvaliteta vode i smanjenje gubitka vode, ali smanjenje gubitka vode u onom kontekstu proređivanja vodenih resursa zbog klimatskih promena i zagađenja. Neophodno je da se obnove vodovodne mreže i da se delimično saniraju opštinski vodovodni sistemi uz poboljšanje kvaliteta vode za piće.Drugi cilj je prečišćavanje otpadnih voda, odnosno izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To će podrazumevati izgradnju postrojenja u tri grada, u pitanju su Niš, Čačak i Kragujevac, tako je bar planirano. Od ovog novca finansiraće se sanacija i proširenje kanalizacione mreže. Moram da napomenem da su ovakvi, odnosno slični projekti već urađeni u određenim opštinama i gradovima Srbije. Tu se nailazi na jednu uspešnu primenu i pokazalo se kao dobar potez u praksi. Korist od ovog projekta konkretno, imaće oko dva miliona građana.Socijaldemokratska partija Srbije će podržati predložene izmene i dopune zakona o sporazumima u Danu za glasanje. Hvala.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovano predsedništvo, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ministar i gospodin Marković su u uvodnom izlaganju rekli da je reč o zajmovima ukupne vrednosti 700 miliona evra i sam iznos dovoljno govori i ciljevi koji se žele postići realizacijom ovih zajmova govori o samoj važnosti i značaju.Želim pre nego što počnem priču o zajmovima i o svakom zajmu pojedinačno da kažem da ono što je danas suštinski najvažnije u Srbiji, jeste da svako od nas ko je preuzeo određenu odgovornost i obavezu počev od predsednika Srbije, Vlade Republike Srbije, ministara, poslanika, ma koliko su teške okolnosti i sa ma koliko teškim izazovima se suočavamo, radi svoj posao na najbolji mogući način.Predsednik Srbije je juče obišao izgradnju jedne veoma važne ambulante, naravno, očekujem da će to naići na kritike kritike tog tamo jednog dela opozicije. Mada, neka ih, neka oni žive u zabludi, prosto, znate, neshvatljivo je i ne razumem, šta je to što su očekivali da u periodu Kovida predsednik bude u izolaciji, da Vlada zatvori svoju zgradu i da radi on-lajn ili da mi radimo on-lajn, ali verovatno bi i tada postojale kritike.Dakle, veoma je važno da u ovim teškim okolnostima svako od nas radi posao za koji smo preuzeli odgovornosti i to u najboljem interesu građana.Druga stvar, gospodine ministre, vaše prisustvo u parlamentu već druga ili treća nedelja, jel tako, najpre smo imali izmene i dopune Zakona o budžetu, pa zajmovi, pa pre toga još jedan set zakonskih predloga, je potvrda da ova Vlada, kada je reč o fiskalnoj politici ima jedan odgovoran i ozbiljan pristup i vodi politiku, mi sad moramo svi da nosimo maske, jer smo usvojili takav zakon i poštujemo zakon, naravno, ali vodimo politiku bez maske. Dakle, i onda kada je teško uvek otvoreno pred građane sa konkretnim činjenicama, pokazateljima i onda kada je teško uvek otvoreno ne ostavljati probleme po strani, nego ići u susret problemima i rešavati ih.Tačno je, danas govorimo o zajmovima. Zajam jeste zaduživanje, ali mi ovim ne zadužujemo Srbiju, zapravo ne ostavljamo obavezu generacijama koje dolaze, već ulažemo u nešto konkretno, nešto od čega će svi imati koristi. Pri tome se vodi računa o interesu građana, vodi se računa o javnom interesu, ali ono što je suštinski najvažnije, vodi se računa da se sačuvaju teško stečena fiskalna dostignuća do kojih se došlo. Upravo o tome smo mnogo puta do sada govorili kroz reformski kurs Vlade, čiji su temelji postavljeni 2014. godine.U

što govori opet o odgovornom, ponavljam, i ozbiljnom pristupu kada je reč o fiskalnoj politici.Reč je o zajmovima koji će, prva dva zajma koji će najpre doprineti jedom kvalitetnijem, pomoći da dođemo do jednog kvalitetnijeg odgovora i kao društvo, ali i zdravstvena struka da dođe do jednog kvalitetnijeg odgovora u borbi protiv Kovid-19, a drugi deo zajmova ima, rekao bih, i strateški i dugoročni cilj, što je od velike važnosti i značaja. Drugi deo zajmova se tiče konkretnog ulaganja u infrastrukturne projekte. U konkretnom slučaju, kada govorimo o ovim zajmovima, kao što je o tome već bilo reči, projekti iz oblasti vodosnabdevanja, prečišćavanja voda i energetske efikasnosti.Naravno da je pitanje broj 1. u ovom trenutku svakako borba protiv Kovida. Situacija u Srbiji jeste teška, ali situacija u Srbiji nije teška zbog Aleksandra Vučića ili zbog Vlade Republike Srbije ili zbog nas koji danas sedimo ovde i govorimo o ovim izuzetno važnim zajmovima, situacija je teška u čitavom svetu jer čitav svet, pa naravno i Srbija i Evropa se suočavaju sa najvećim zdravstvenim izazovom kakav do sada nije viđen i čiji se kraj nažalost još uvek ne nadzire.Mi zapravo ovde govorimo o budućnosti Srbije i govorimo o tome kako i na koji način i šta je to što možemo da učinimo da sačuvamo svaki život u Srbiji, život svakog građanina ko je svestan situacije u kojoj se Srbija danas nalazi ne može da ospori odgovoran i ozbiljan pristup državnog rukovodstva, ali i celokupne zdravstvene struke kada je reč o borbi protiv sputavanja negativnih posledica korona virusa.Brzo i odlučno se reagovalo i pokazalo se da je to jedini način da se suočimo sa ovim problemom. Mnogi su zamerali da je Srbija imala nešto rigidnije mere naspram drugih država u Evropi, a onda su i druge države u Evropi primenjivale iste te mere. Kritike smo imali i od strane jednog dela opozicije da je Krizni štab i mi zajedno sa Kriznim štabom primenjivali rigidne mere da bi danas oni predlagali iste te mere. Mere ne možete unapred doneti i ne možete unapred predvideti situaciju.Sve mere koje su do sada donete, donete su uz saglasnost i u dogovoru sa strukom. U ovakvim okolnostima, teško je građanima Srbije. Ja razumem strah. Strah je prirodna pojava. Ali je vrlo važno da građani Srbije shvate da ovo zaista jeste borba za budućnost i jeste borba za život svakog građanina Srbije. Nemoguće je u ovakvim okolnostima i u ovakvoj situaciji, suočeni sa ovakvim zdravstvenim izazovom, imati potpuno zadovoljstvo svih. Ali je važan ishod.Nažalost, mi uvek treba da se sećamo onih koji su u periodu koji je iza nas, a i danas, izgubili živote upravo zbog korona virusa, ali uvek sa ponosom treba da ističemo i koliko je života spašeno. I na to treba da budemo ponosni.Velika snaga upravo efekata mera koje je doneo Krizni štab zajedno sa državnim rukovodstvom je dala dodatnu sigurnost i stabilnost građana Srbije.Nažalost, više puta smo upućivali apele, molili, da se situacija vezana za Kovid 19 ne politizuje, da pokušamo da to ne svodimo na političke okvire. Jer, bilo bi dobro ako bi mogli da politizaciju Kovida 19 u ovom trenutku stavimo u karantin. Biće prostora i vremena da se politički nadmećemo i sa opozicijom i da čujemo i njihovo mišljenje, njihove sugestije, njihove predloge. Ali, ja zaista ne poznajem i nisam čuo ni u jednoj državi u svetu, u Evropi, bilo koja politička partija koja predstavlja opoziciju da se danas, u trenutku kada se suočava sa najvećim zdravstvenim izazovom, takmiči sa svojim predsednikom ili sa svojom vladom, jer su svi svesni činjenice da samo imaju jedan zadatak i da svi zajedno imaju samo jedan jedini cilj.Neću previše pažnje da posvećujem tom nazovite delu opozicije, ali moram da kažem da i danas, nažalost, postoje u Srbiji oni koji žele politički da profitiraju upravo na ovoj temi. Ko su Ko su oni koji žele politički da profitiraju? To su isti oni koji nisu imali hrabrosti da učestvuju na izborima, koji su se opredelili za onaj očajnički i gubitnički potez, jer je to bio jedini izlaz iz njihove bezizlazne političke situacije u kojoj su se našli, a to je bojkot. To su isti oni kojima je danas važnije da dođu do Javnog servisa, da razgovaraju sa menadžmentom Javnog servisa, jer, zaboga, imaju nešto mnogo važno da saopšte, nisu dovoljno prisutni u medijima pa imaju nešto mnogo važno da saopšte, a pri tome su spremni u ovom trenutku, koliko je informacija u ovom trenutku važna, i umesto da imaju poštovanja prema novinarima koji odgovorno i ozbiljno i posvećeno rade svoj posao, oni danas novinare dele na podobne i nepodobne i smatraju da su dovoljno stručni i kvalifikovani da kažu ko je novinar a ko nije novinar. To su isti oni zahvaljujući čijoj politici i ideologiji imamo najbeskrupuloznije napade na ljude koji danonoćno rade u Kriznom štabu, poput dr Kona, najbeskrupuloznije napade u Vojvodini, kroz natpise, kroz poruke, i to samo nekoliko stotina metara od kovid ambulante u kojoj se, prema nekim podacima, preko 400 građana Novog Sada pregleda u toku jednog dana.

nas koji smo podržali rigidne mere Kriznog štaba i državnog rukovodstva, a potom nas kritikovali zašto ne uvodimo rigidnije mere.

davno prošlo vreme. Ali, dobro, rekao sam da ne želim previše da se bavim njima, neka žive u zabludi.Ja bih rekao, kada kada su oni u pitanju, nisam ja dovoljno kvalifikovan i stručan, ali ću pokušati da definišem to na jedan drugačiji način. Mislim da je tu u pitanju jedna druga vrsta virusa, a to je virus političkog preživljavanja, panike i straha. neka ih, neka žive i dalje i zabludi.Ono što je suštinski najvažnije u ovom trenutku kada je reč o Srbiji, kada je reč o borbi protiv kovida je solidarnost i jedinstvo. Važno je da se građani kao i do sada ponašaju odgovorno, ozbiljno, racionalno, da poštuju pre svega preporuke struke. lični stepen odgovornosti svih nas zajedno, kao što je koleginica Snežana Paunović tokom jučerašnjeg dana i zasedanja rekla, ako smo mi usvojili zakon onda hajde da pođemo najpre od nas samih pa da taj zakon poštujemo, a poštovaćemo ga tako što ćemo nositi ove maske jer to je najmanje što možemo da učinimo, ne zbog nas, nego zbog drugih jer na taj način ćemo zaštiti i druge.Dakle, druge.Dakle, važno je jedinstvo, jer Srbija je uvek bila jaka onoliko koliko je jedinstvena i važno je da bar oni koji imaju razuma shvate da imamo samo jednu zajedničku borbu koju moramo zajedno da pobedimo i jedan zajednički cilj koji moramo zajedno da ostvarimo i zato je važno da građani Srbije u ovom trenutku veruju struci i da veruju našoj državi Srbiji.Što se tiče konkretno dva zajma koja se tiču Kovida 19 19 reč je o prvom zajmu koji Republika Srbija uzima od Banke za razvoj Saveta Evrope za finansiranje javnog sektora radi ublažavanja posledica kovida, odnosi na dodatnu podršku zdravstvenom sektoru za pokriće drastično uvećanih troškova nabavke sanitetskom materijala, lične zaštitne opreme, medicinske i druge opreme, potrošnog materijala u cilju borbe protiv korona virusa. Takođe, iz ovog zajma će se finansirati i kupovina farmaceutskih i medicinskih proizvoda, kao i poboljšanje zaštitnih mera u bolnicama, uključujući i zaštitnu odeću, maske, rukavice i opremu. Krajnji korisnici zajma biće naravno građani Srbije, a posebno osobe zaražene Kovidom 19, pre svega stariji od 65 godina sa hroničnim bolestima kojima je potrebna lekarska pomoć, kao i podjednako izloženo medicinsko zajam, koji Republika Srbija danas uzima od Međunarodne banke za obnovu i razvoj treba da dopunu finansijske potrebe za tekuće aktivnosti i investicije kako bi se doprinelo većoj sposobnosti zdravstvenog sistema za hitno reagovanje takođe kada je reč Kovidu 19. To će biti postignuto kupovinom dodatne neophodne opreme, izgradnjom kapaciteta za nadzor i pružanje tehničke podrške uključujući i obuku medicinskih radnika za pružanje nefarmaceutskih intervencija, zatim za komunikaciju, podršku u borbi protiv kovida.Konkretno rečeno, ovaj projektni zajam će finansirati aktivnosti koje imaju za cilj ograničavanje lokalnog prenosa Kovida 19, čime se ublažavaju ili potpuno izbegavaju posledice pandemije.Ovaj zajam treba da obezbedi jačanje i informacionog sistema za upravljanje u zdravstvu, čime bi se olakšalo evidentiranje i pravovremena razmena informacija o Kovidu. Takođe, projekat će omogućiti i uspostavljanje dve dodatne regionalne Kovid 19 laboratorije, u okviru Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu i Kliničkog centra u Kragujevcu, čime će se povećati dnevni obuhvat testiranja. Naravno da će poslanička grupa SPS podržati ova dva predloga.Jedan broj sporazuma kao što sam rekao o zajmovima iz seta ovog zakona odnosi se već na započete projekte energetske efikasnosti. Maločas je kolega govorio o tim projektima. Prvi je Sporazum o zajmu između KFV i Republike Srbije za projekat energetska efikasnost u objektima javne namene, faza – 2, drugi takođe sa istom bankom, Nemačka razvojna banka za realizaciju pete faze projekta, rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji i treći je programski zajam od banke za razvoj Saveta Evrope za projekat energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti.Realizacija ovih projekata govori u prilog suštinskog opredeljenja Srbije da se dugoročno posveti racionalizaciji, odnosno smanjenju utroška energije za privredu i život ljudi uopšte, za funkcionisanje društva. Znamo da su energetski resursi na planeti, pa i u našoj zemlji ograničeni, a neki neobnovljivi. Znamo da postoje i obnovljivi izvori energije kojima se mogu supstituisati tradicionalni energenti kao što su voda, ugalj, nafta i prirodni gas. U tom smislu Srbija se uključuje u realizaciju dosta značajnih projekata koji se tiču efikasnog trošenja energije, a s tim u vezi i sa zaštitom životne sredine.Što se tiče rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza 5, projekat koji će se finansirati kreditom koji Republika Srbija uzima takođe od Nemačke razvojne banke, realizacija projekata iz navedenog zajma upravo ima za cilj poboljšanje stanja postojećih energetskih postrojenja. Tu mislim na rehabilitaciju daljinskog sistema grejanja koji zbog istrošenosti ima velike energetske gubitke i svakako je jedan od važnih poslova u energetskom sektoru kojim se unapređuje i energetska efikasnost i zaštita životne sredine.Maločas je gospodin Marković pomenuo i obzirom na vreme skratiću, pa ću reći samo još ovo. Ovi zajmovi konkretno su usmereni ka lokalnim samoupravama i to je takođe od suštinske važnosti i značaja.Dakle, obuhvaćene su toplane pojedinih lokalnih samouprava, izabrane na osnovu poziva Ministarstva rudarstva i energetike koji je sproveden još 2017. godine Konačni učesnici u ovom projektu su Beograd, Jagodina, Kragujevac, Leskovac, Negotin, Niš, Pirot. Verujemo da će najveću korist od realizacije ovog projekta imati upravo građani ovih sredina, a ne treba zanemariti korist po životnu sredinu koji zagađuje velik broj malih toplana i kućnih ložišta.Na samom kraju, nije predsednik parlamenta tu pa mi nećete nadam se, skratiti vreme, jer kad je predsednik parlamenta oni uglavnom skraćuju vreme, ako dozvolite još 20 sekundi da iskoristim vaše prisustvo.Dakle, suština koju danas kao poruku treba poslati građanima Srbije i javnosti jeste da Srbija zbog zdravstvenog izazova sa kojim se suočava, zbog korone nestaje. Naprotiv, u svim sektorima gde je to moguće idemo razvojnim putem, novim ulaganjem, investicijama koje znače i nova zaposlenja. I danas je Srbija veliko gradilište i biće kroz realizaciju projekata o kojima danas govorimo, jer ovaj deo privrede nosi razvoj i značajno doprinosi pre svega ublažavanju posledica Kovida 19,

Zahvaljujem gospodinu Milićeviću.Eto, iskoristili ste odsustvo predsednika, a sada obaveštavam poštovane narodne poslanike o sledećoj informaciji.Saglasno informaciji.Saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Zahvaljujem vam i prozivam sledećeg našeg govornika, gospodina Đorđa Dabića. dame i gospodo, uvaženi ministre pred nama je set zakona koji su nam veoma važni kako bismo u narednom periodu obezbedili finansijsku stabilnost države i kako bismo ovim kreditnim linijama finansirali sve ono što je potrebno za poboljšanje kvaliteta života naših građana, ali naravno i unapređenje našeg zdravstvenog sistema.Ovim setom zakona, dakle obezbedićemo sigurno sve ono što će biti potrebno u narednom periodu i u kriznim vremenima kakvo je ovo. Vidi se zapravo koja društva su spremna da odgovore na krizu, a koja nisu. U ovim vremenima se vidi zapravo koliko je bitno bilo što smo imali finansijsku stabilnost u proteklom periodu i vladika Rade davno je napisao - na muci se poznaju junaci.Dakle, Srbija je na muci pokazala da može da se izbori sa ovim situacijama koje su pred nama i koje su bile iza nas, dakle u prethodnom periodu smo demonstrirali zrelost, odgovornost i na pravi način odgovorili u tom prvom udaru krize i ovaj danas paket zakona će samo da nastavi jednu takvu proaktivnu politiku kada je reč o vođenju naše današnje političke situacije i ekonomske u zemlji.Izdvojili smo više od 10% BDP i finansirali sve ono što je bilo potrebno našoj državi u proteklom periodu. To je mnogo više nego što su izdvojile neke mnogo razvijenije države danas u evropi i svetu. Primera radi, Rumunija, prijateljska država koja je tu u komšiluku izdvojila je svega 1% budžeta za finansiranje posledica krize izazvane pandemijom Korona virusa. virusa. Srbija je pokazala da može mnogo bolje i mnogo više i od regiona, ali i na evropskom nivou smo zabeležili dobre rezultate i na kraju krajeva, MMF i Svetska banka i svi relevantni međunarodni faktori danas potvrđuju da Srbija ima najmanji pad

za finansiranje našeg zdravstva, za finansiranje naše privrede, dali smo novac svim preduzećima koja su bila ugrožena, pogođena ovom krizom. Milion zaposlenih u Srbiji je dobilo minimalne zarade tri meseca, kasnije još dva meseca smo dodali minimalne zarade. Na taj način smo sačuvali likvidnost, sačuvali radna mesta, uspeli da se izborimo sa tim prvim udarom krize i na kraju krajeva, to se danas i vidi po privrednom rastu koji je u Evropi na najboljim nogama danas stoji.Što se tiče i nekih kritika koje su dolazile od strane Fiskalnog saveta, da smo delili možda i novac svima, a ne selektivno, dali smo novac svima i na taj način pokazali da za nas ne postoje razlike ni među nacionalnim pripadnicima ljudi koji su aplicirali. Dakle, svi od milion zaposlenih u Srbiji koji su radili, koji su se prijavili za ove mere dobili su novac od države. Na taj način smo demonstrirali da nam je apsolutno bitan svaki čovek u Srbiji, radnik koji radi u sektoru koji je pogođen krizom više ili manje, već smo pokazali da nam je svaki zaposleni jednako bitan.Što se tiče jednokratne pomoći, finansirali smo i dali smo novac i našim penzionerima u nekoliko navrata, davaćemo i u narednom periodu, povećaćemo penzije, čak i u ovom teškom periodu za celo čovečanstvo. Dakle, u januaru ćemo imati povećanje i penzija i minimalnih zarada za 6% i na taj način pokazujemo da mi i dalje vodimo politiku koja znači razvoj i bolji kvalitet života za naše građane.Zaposlenima u zdravstvu smo pre neki dan uplatili jednokratnu pomoć, dobiće i dalje povećanje zarada zato što smatramo da nije bilo normalno da 2012. godine naša medicinska sestra ima 24.000, nije bilo normalno da doktor klinički lekar ima 50.000 platu. Danas su te plate neuporedivo veće i biće veće u januaru. Povećaćemo svima plate i u javnom sektoru i trudićemo se da na svaki način pomognemo i privatni sektor, da se izborimo sa svim ovim tendencijama koje su ispred nas.Kada nas.Kada je reč o zdravstvenom sektoru, tu želim posebno da pomenem, juče sam gledao predsednika koji otvara našu Kovid bolnicu novu, ovde u Batajnici, otvaramo još jednu Kovid bolnicu. Na taj način ulažemo novac tamo gde je danas najpotrebniji, 90 miliona evra odvajamo u ovom teškom trenutku za našu državu i obezbeđujemo sigurnost za svakog čoveka u Srbiji, da bude siguran da neće ostati bez bolnice, da neće ostati bez kreveta ako mu bude bilo potrebno.Nama danas nedostaju najviše kadrovi, danas je problem što su naši zdravstveni radnici itekako pogođeni ovom krizom i zato mislim da neodgovorno ponašanje koje čak i neki poslanici ovde demonstriraju, prozivajući Krizni štab, nije odgovorno danas. Nije odgovorno danas pozivati da ne nosimo maske, nije odgovorno danas govoriti da nam ne trebaju vakcine, nije odgovorno danas pozivati na praktično jedno neozbiljno ponašanje u trenutku kada imamo 7.000 novoobolelih. Juče smo imali zaista rekordan broj novoobolelih. Imali smo 37 mrtvih.Dakle, mrtvih.Dakle, ljudi, prosto moramo da shvatimo da ovo nije nikakva priča gde mi možemo da se nadgornjamo politički, već moramo zaista da shvatimo da je jako teško i da je našim zdravstvenim radnicima potrebno da makar poštujemo ono što oni govore. Dakle, da ne budemo toliko neozbiljni da nam je teško da nosimo masku. Ako neko može 20 sati dnevno da nosi skafander, da brine o našim najbližima koji su ugroženi, ne možemo reći da nam je teško da danas nosimo maske. Zaista, apelujem na sve građane da se toga pridržavamo, zato što mislim da je jako težak trenutak i da moramo biti dovoljno ozbiljni da bi prevazišli ovu krizu.Mi smo u pandemiji pokazali jedan krajnje ozbiljan, odgovoran pristup. Rekao sam već, zabeležili smo odlične rezultate kada je reč o privrednom rastu. Mi se nadamo da ćemo već u prvom kvartalu naredne godine imati rast od 6% BDP-a, i to je sigurno istorijski maksimum u Evropi koji će biti ja se nadam i naredne godine, s obzirom da ćemo ući u narednu godinu ipak rasterećeni obzirom da smo napravili jedan dobar osnov ovde i ovim setom zakona pravimo dobar osnov da naredne godine takođe ulažemo u sve ono što je potrebno.Do sada smo se navikli nekako u Srbiji da su za nas rezervisani samo sportske pobede, u tome smo bili najbolji, a negde na političkom i ekonomskom terenu smo do sada uvek navikli da je za nas normalno da gubimo. Danas mi pokazujemo da nije tako, da mi beležimo pobede i na političkom i na ekonomskom terenu. To smo mogli da danas postignemo, to priznanje od MMF-a, koji govori da imamo najmanji pad ekonomije u Evropi, je samo posledica one odgovorne politike koju smo vodili od 2012. godine, kada je na vlast došla SNS, naš predsednik naš predsednik Aleksandar Vučić. Reformske Vlade 2014. i 2017. godine su pokazale da mi želimo da vodimo jednu novu politiku, jednu reformsku politiku, politiku štednje, marljivosti i na taj način smo uspeli da napravimo rezultate koji su iza nas i s kojima se mi ponosimo.Uvek će nam reći - zašto stalno ponavljate te brojke, a nama nikad neće dosadno da ponavljamo brojke i da govorimo zašto smo mi najbolji danas u Evropi i zašto danas politika predsednika Aleksandar Vučića zaslužuje sve pohvale. Ne možemo da ne kažemo da je mnogo više od 31,5 hiljada dinara nego 16.000, koji je minimalac bio 2012. godine, a danas kada je 31,5 hiljada to su konkretni rezultati i mi iza toga stojimo. Ne možemo da ne kažemo da je mnogo bolje imati 350 kilometara autoputeva danas u Srbiji, imamo čitavu mrežu autoputeva i lokalnih saobraćajnica koje se grade, nego ono što smo imali za vreme bivše vlasti kada smo imali svega 50-ak kilometara autoputeva. Mi planiramo još da izgradimo toliko autoputeva u narednom periodu, još 350 kilometara, želimo da spojimo istočnu i zapadnu Srbiju, želimo da spojimo preko Moravskog koridora, od Preljina do Pojata, da na pravi način pokažemo ljudima zašto se mi ovde zalažemo da se ova politika nastavi i da dobije dalji legitimitet.Takođe, moram da legitimitet.Takođe, moram da pomenem da smo 2019. godine imali jedan rekord, oborili smo rekord po broju privučenih stranih investicija najviše u celoj Evropi.

Svi zajedno imali su manje nego Srbija. To su valjda uspesi, to valjda treba da se vrednuje. Zato, kažemo još jednom, današnja ulaganja u zdravstvo i u dve nove kovid bolnice i u sve ono što mi želimo da u narednom periodu napravimo samo su potvrda da se nalazimo na istom tom kursu odgovorne politike koju smo pratili u prethodnom periodu.Mi smo građanima dali obećanje, izneli smo pred ove izbore „Program Srbija 2025“, tu smo taksativno naveli šta sve tačno želimo da u Srbiji obnovimo, u šta želimo da ulažemo novac.Dakle, 14 milijardi evra obećali smo građanima Srbije da će biti uloženi u poljoprivredu, turizam, digitalizaciju, obrazovanje, sportsku infrastrukturu, kulturu, zdravstvo, brigu o porodici i u sve ono što je danas potrebno našoj državi. To i danas pred ovim novim zakonima kažemo, mi usvajamo ove kreditne linije jer su nam potrebne da održimo ta obećanja, da na taj način ispoštujemo sve ono što je bilo u našoj agendi izbore.Dakle, infrastrukturu obnavljamo u celoj Srbiji, ne samo u Beogradu, ne samo u Novom Sadu, u Kragujevcu, većim gradovima, već u svakoj mesnoj zajednici. Na taj način pokazujemo da je nama bitan čovek, da je nama bitan čovek iz svake sredine, iz mesne zajednice, iz seoske i gradske, da na svaki način želimo da unapredimo kvalitet života. Ovim zakonima unapređujemo i energetsku efikasnost u zgradama centralne vlasti i u svim onim opštinama pravimo i vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu. Ministar je ovde rekao, 60 opština će dobiti nov vodovod i kanalizaciju. To je ljudima danas bitno u Srbiji.To ne shvataju, nažalost, oni kojima se život svodi na krug dvojke, koji veruju da su te vođe opozicije naše, koji misle da je Beograd samo, da je taj njihov delokrug delovanja ono jedino što u Srbiji postoji. Oni ne shvataju da postoji Srbija, da ne idu dalje od tog kruga dvojke, oni ne idu da vide da ljudima treba put, treba kanalizacija, treba asfalt. Dakle, oni ne shvataju ne shvataju da se mi ovde zalažemo sa našom politikom i ovim programima za svakog čoveka u Srbiji. Mi moramo da nastavimo da ulažemo, zato što ne možemo da kažemo mladom čoveku ostani na selu ako nema put, ako nema gas, ako nema struju. On neće da ostane na selu, svi će da se dosele ovde. I šta ćemo onda da uradimo?

Zato ćemo, siguran sam, podržati ovaj set zakona. Naravno, mi se ovim bavimo i dalje.Što se tiče Plana Srbija 2025, posebno želim da naglasim da ćemo tu takođe veliki deo novca uložiti u mlade. Mi ovde koji danas sedimo u Skupštini, ima nas 40 mladih, zaista treba da pokažemo da je Srbija zemlja koja prepoznaje mladost kao neko ko će biti nosilac budućnosti. Mi želimo da unapređujemo i dalje položaj mladih u Srbiji i želimo da se i dalje naši mladi ljudi vraćaju ovde. To smo pokazali u vremenu kada je korona krenula, većina naših ljudi koji su bili u inostranstvu, 400.000 ljudi se vratilo u tom prvom mesecu kada se desio onaj udar krize. Dakle, 400.000 ljudi je došlo ovde i mi želimo da oni ostanu ovde. Želimo da ih ovim našim planom Srbija 2025, 600 miliona evra koje smo izdvojili za mlade ljude, motivišemo da ovde ostanu, da vide da ovde imaju svoju perspektivu i da na pravi način zajedno nastavimo da razvijamo našu Srbiju.Takođe, Srbiju.Takođe, pored šest ciljeva nove Vlade, pokazali smo i ono o čemu ćemo posebno voditi računa, osnivanje dva nova ministarstva. Ministarstvo za brigu o selu i Ministarstvo za demografiju na pravi način su pokazatelj šta će biti prioriteti politike koju ćemo voditi u narednom periodu. Rekordni iznosi subvencija koje smo usvojili i rebalansom budžeta koji je pre neki dan ovde usvojen. Naravno, videćemo uskoro, ja se nadam, ministre, da ćete izneti svoj program za budžet 2021. godine. U sredstvima javnog informisanja videli smo da se planira i do 30% budžeta za ulaganje u kapitalne projekte. To je zaista nešto što treba pohvaliti.Mi ulažemo u vremenima najteže krize koja je pogodila čovečanstvo, mi i dalje razmišljamo kako da investiramo u kapitalne projekte, kako da investiramo u mlade, kako da investiramo u populacionu politiku. To je nešto na šta smo veoma ponosni i nadamo se da ćemo uskoro ovde usvojiti budžet za 2021. godinu i da ćemo na pravi način videti i svi da će znati da je Srbija na dobrom putu, da želimo da i dalje investiramo novac u sve ono što je danas potrebno našoj državi. To nam sve omogućuje činjenica da smo imali stabilne finansije u proteklom periodu. Čak sa ovim novim zaduživanjima taj udeo duga u BDP-u neće preći 60%, što je opet u rangu sa najrazvijenijim evropskim državama. Prema tome, svi oni koji kažu – eto, pojavio se deficit u budžetu, pa naravno da se pojavio deficit u budžetu kad smo sav novac dali privredi, kad smo dali za zdravstvene radnike. Mogli smo kao neke neodgovorne države da čuvamo novac u budžetu, da veštački prikazujemo suficit, a da nam stotine hiljada ljudi ostane bez posla.Ova Vlada je pokazala da je ovde zbog građana. Dali smo novac privredi, dali smo novac građanima, dali smo novac u kovid bolnice. Ulažemo 90 miliona evra, kada je najteža kriza pogodila svet mi ulažemo 90 miliona evra u nove dve kovid bolnice. Na taj način pokazujemo da smo tu zbog građana. Nije nam bitno da li će da nam neko sa strane iz neke nevladine organizacije kaže – imate deficit. Pa, naravno da ćemo da imamo, zato što smo sav novac opredelili za naše građane. Zbog toga smo ovde i zbog toga su nas građani birali.Još jednom, glasaćemo za ovaj set zakona i nadam se da ćemo se uskoro videti ovde kada budemo usvajali budžet za 2021. godinu, koji će biti razvojni i nadam se da ćemo nastaviti da vodimo dobru proaktivnu politiku kada je reč o ovoj krizi. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Dabiću.Sada prelazimo na listu prijavljenih govornika.Reč ima gospodin Samir Tandir. Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre Mali, želim da pohvalim ministra, od brojnih najavljenih samo je on tu i to je dokaz respekta prema Narodnoj skupštini, prema parlamentu, prema nama narodnim poslanicima. Posebno mi je žao što direktor vladine Kancelarije za javna ulaganja nije ovde, jer mislim da je za ovu temu o kojoj danas govorimo, ovaj set zakona koji se tiču svih građanki i građana, svih lokalnih samouprava, jako bilo važno da on bude prisutan.Jedini koji ima možda opravdanje što danas nije tu jeste ministar zdravlja, tako da očekujem od rukovodstva parlamenta da sledeći put svi oni koji treba da brane ovaj zakon budu prisutni.Vrednost seta ovog zakona jeste 700 miliona evra i sama ta cifra govori koliko je važna tema o kojoj mi danas govorimo, sam naslov Predloga zakona „Hitan odgovor Republike Srbije na Kovid-19“. Podrška naporima Vlade Republike Srbije na ublažavanju pandemije, energetska efikasnost, vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, to su teme koje se tiču svake građanke i svakog građanina i zato mi je jako žao što predstavnici drugih bošnjačkih stranaka danas nisu ovde u parlamentu, jer problem vodosnabdevanja u Tutinu, problem otpadnih voda u Novom Pazaru i Prijepolju ne možemo rešiti politikanstvom, već dijalogom ovde u parlamentu, a posebno ako imamo u vidu činjenicu da je ministar finansija, kao neko ko je najodgovorniji za sprovođenje budžeta, danas prisutan ovde u parlamentu.Što se tiče zakona koji se tiču i Sporazuma o finansiranju borbe protiv Kovida-19, mislim da je ključno važna nova mreža zdravstvenih ustanova. Znači, moramo tu primarnu zdravstvenu zaštitu približiti običnom građaninu. Svaka građanka i građanin u Republici Srbiji su ponosni na zdravstvene ustanove koje mi imamo ovde u Beogradu. Institut za ortopediju Banjica, VMA, Klinički centar, to su ustanove gde zaista imamo vrhunsku zdravstvenu zaštitu i svi građani su na to ponosni. Međutim, mi moramo da učinimo sve da krajnji konzument, korisnik, građanin, u Dugoj Poljani u Brodarevu, u Priboju, u Novoj Varoši, može da ima primarnu zdravstvenu zaštitu na jednom nivou i zato je neophodna nova mreža zdravstvenih ustanova gde će Novi Pazar dobiti klinički centar i prema njemu gravitirati i Raška i Sjenica i Tutin, a Prijepolje biti jedan manji centar gde će građanke i građani Prijepolja, Priboja i Nove Varoši imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu.Ono što želim da istaknem jeste ovaj sporazum koji se tiče vodovoda, kanalizacije i energetske efikasnosti, gde će preko 70 lokalnih samouprava dobiti ova sredstva. Hoću da istaknem da su kanalizaciona mreža i vodovodi u sandžačkim opštinama u jako lošem stanju, da je kvalitet tih cevi u većini slučajeva azbestni i i da on utiče na zdravlje svih građanki i građana koji tamo žive i da je neophodna po svim standardima, i medicinskim, i zdravstvenim, i ekološkim, zamena tih cevi. Takođe imamo problem promera i zato dolazi u letnjim mesecima do problema na višim kvotama sa vodosnabdevanjem.Fabrika za preradu vode je neophodna u svim lokalnim samoupravama u Sandžaku i nije česta pojava da reka Raška u Novom Pazaru ima crvenu boju, da sav komunalni otpad iz Bijelog Polja, iz Prijepolja, iz Priboja ide u reku Lim, koja treba da bude ponos ove države Srbije, i Sandžaka, i Prijepolja, i Priboja i svih gradova kroz koje ta prelepa prelepa reka protiče. Međutim, imamo situaciju da čitav komunalni otpad ide u tu reku, a da se naša deca u letnjim mesecima tu kupaju, da se koristi za ribolov, da neke lokalne samouprave tu reku koriste za vodosnabdevanje i zaista je, ja mislim, ključni momenat i zato ćemo zaista sa zadovoljstvom glasati da uđemo u rešavanje ovog gorućeg problema.U danu za glasanje

Poštovano predsedništvo, poštovane kolege poslanici, poštovani ministre, ja neću glasati za neke od ovih zakona, a za neke ću glasati protiv.Pre svega, u ovih svojih pet minuta ću probati da objasnim o čemu se radi.Neki radi.Neki od njih su takvi projekti za koje se uzimaju zajmovi otvaraju mogućnost za korupcijske manipulacije. Pre svega da krenemo od toga da mi već danas vrlo dobro znamo da birokrate u Briselu i Berlinu nisu imune na korupciju i to zna cela Evropa. Što se tiče naših političara, nikad nismo ni verovali u to.Onda da krenemo po ovim projektima.Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji je projekat od 30 miliona evra gde se mi zadužujemo, ima jednu klauzulu koja kaže da će KfW, tj. Nemačka razvojna banka, uzeti proviziju od 150.000 evra za tzv. organizovanje poslova. Znači, oni nas zadužuju, ali u isto vreme mi moramo da plaćamo ono što je kamata i što su garancije i sve ostalo što ide za određeni kredit, za zajam, a oni uzimaju 150.000 evra za organizovanje posla, kao da ceo naš državni aparat to ne može da uradi.S druge strane, u Projektu energetske efikasnosti u objektima javne namene to isto se dešava sa 100.000 evra provizije. Znači, na neki način mi ovde plaćamo jedan danak kolonijalni koji govori o tome kako posle svih ovih promena u Americi, u Evropi, posle kovid epidemije dolazimo u situaciju da nas ponovo postrojavaju i ograničavaju naš suverenitet.Takođe, tamo gde možemo videti da neki naši službenici državni mogu da koruptivno manipulišu ovim projektima jeste na tom čuvenom vodosnabdevanju i projektima za prečišćavanje. Tu imamo navedeno da je nelocirano gde će vodovodi nelocirano gde će vodovodi biti izgrađeni, već se kaže – oko 60 opština. Znači, lokacijski je neodređeno. Imamo iskustva da tamo gde je KfW radio u regionu su te vodovode gradili u opštinama gde decenijama nema nijednog stanovnika, ali je to odgovaralo nekim lokalnim tajkunima za neke njihove vile i druge privatne potrebe. Takođe, u svim tim stvarima vi vidite da kada se govori o prečišćavanju voda imate neverovatnu rečenicu da će postrojenja za prečišćavanje biti najverovatnije u Čačku, Nišu i Kragujevcu. Znači, nije ni određeno gde će biti tačno lokacijski, već najverovatnije. Znači, to je prostor za određene manipulacije. Zbog toga neću glasati za ovo.Međutim, ono što želim da vas podsetim jeste da smo mi nedavno, tj. vi kao većina, glasali za zakon koji je uveo mogućnost obavezne imunizacije, tj. vakcinacije. Sada hoću da vas podsetim da mi, ako hoćemo da branimo svoj suverenitet, moramo ga braniti tako što nećemo glasati za ovakve zakone, za ovakve zajmove, za ovakve kredite, ali isto tako deo našeg suvereniteta je i vakcinalni suverenitet.U

godine učestvovali u aferama svinjskog gripa, kada smo preko dva miliona evra više platili vakcine nego što je trebalo i kada se ispostavilo da je istraga vođena i protiv funkcionera Svetske zdravstvene organizacije, mi dolazimo u situaciju da postoji veliko nepoverenje našeg naroda prema našim zdravstvenim institucijama, pogotovo svetskim zdravstvenim institucijama. Sam predsednik vaše stranke je rekao da raste nepoverenje u vakcinaciju.Kao čovek koji nije medicinske struke, ne mogu se takvim stvarima, ali se mogu baviti pitanjem zašto se ne nastavlja po pitanju vakcine i vakcinacije, tema toga da je Ruski fond za direktne investicije našem „Torlaku“ nudio da učestvuje u proizvodnji vakcine „Sputnjik da učestvuje u proizvodnji i da na taj način najbolje znamo kakve će sastojke sadržati ta vakcina i da na taj način najbolje zaštitimo zdravlje naših građana. „Sputnjik V“ po svim svojim naučnim standardima i po odnosu bezbednosti radi na ljudskom adenovirusu, a ne na majmunskom adenovirusu, koji je vrlo rizičan i ne znaju posledice. Sa stanovišta cene i sa stanovišta efikasnosti koja treba da ide do 95% je nešto što može da se ponudi našem narodu kao najsigurnije, ali mi ne uzimamo da je to najsigurnije, već dobijamo ponudu da učestvujemo u proizvodnji te vakcine, što nam „Fajzer“ i slični nikako neće ponuditi, već će nas doživljavati kao zamorčiće, a uz to će nam prodati desetine hiljada frižidera, pošto njihova vakcina mora da se čuva na 70 stepeni celzijusa.Znači, sve to govori o tome da mi gubimo ovakvim predlozima zakona o zajmovima ne samo našu finansijsku suverenost, jer moramo da plaćamo neki danak koji nije predviđen normalnim kreditnim uslovima, nego i našim neodgovornim odnosom prema onima koji nam nude vakcinu, gubimo i vakcinalnu suverenost. Zato treba da vas podsetim da obratite pažnju, kao vladajuća većina, da se to ne dešava, jer će jednog dana ovo biti istorija, a ljudi će se sećati kako ste vi glasali. Hvala Hvala puno.Uvaženi narodni poslanici, najpre gospodine Glišiću vidim da ste postali i ekspert i vakcine i savete u oblasti zdravstva. Ja sam razumeo da ste vi advokat, ali ako ste promenili profesiju to je dobro za vas. Želim vam puno uspeha i sreće u tome.Ono što je za građane Srbije važno, važno, Srbija se mnogo bolje nego i mnogo razvijenije zemlje nosi sa pandemijom korona virusa. I ono što je predsednik Vučić rekao, radio na tome i prvi ćemo veoma brzo imati prvi kontigent vakcina i time ćemo do kraja ove godine već krenuti sa vakcinacijom građana Srbije. Vama puno sreće, naravno u vašem novom poslu i novim aktivnostima.Po pitanju i kada su u pitanju vaši komentari koji su vezani za sporazume. Par stvari koje treba naglasiti da bi građani Srbije imali tačnu predstavu šta ste vi rekli. Dakle, sporazumi sa međunarodnim finansijskim institucijama, KfW je nemačka razvojna agencija. Nemačka, podsetiću vas ako ne znate je ekonomija broj jedan u Evropi. Veoma je važno da mi razvijamo naše odnose i da zajedno sa njima, sa takvim agencijama radimo na poboljšanju i infrastrukture i kvaliteta života građana Srbije. Upravo rad sa takvim agencijama van smanjuje mogućnost korupcije, s obzirom prilikom svakog projekta morate da poštujete njihove procedure, način na koji oni rade i to uvek dovodi do bolje realizacije na terenu.Rekli ste da se, ako se ne varam, varam, važnost projekata, to je poslednja stvar koju sam upisao ovde. Dakle, bili ste protiv Sporazuma o zajmu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope u vezi Projekta vodosnabdevanja, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Reći ću vam da bih voleo da su se ti projekti u nekom prethodnom periodu završili, da su ovi koji su bili mnogo pametni pre nas sve to završili, da su uradili i autoputeve, da su izgradili i kanalizacionu mrežu i vodovodnu mrežu, i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Vidite neko je ostao bogat i postao bogat za 619 miliona evra, a nije uradio kanalizaciju ako govorite o gradu Beogradu. Recimo, pogledajte levu obalu Dunava.U Srbiji imate veliki broj lokalnih samouprava koje nemaju ni odgovarajuću kanalizacionu, ni odgovarajuću vodovodnu mrežu, niti fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Nama je u Projektu i Programu „Srbija 2025“ upravo to prioritet, da nakon godina fiskalne konsolidacije sada i uprkos pandemiji Kovida 19 ne odustanemo od tog projekta i da svakom domaćinstvu, svakom građaninu Srbije obezbedimo i priključak na kanalizacionu i priključak na vodovodnu mrežu i u svakoj lokalnoj samoupravi i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. To se zove borba za bolji standard građana Srbije, to se zove borba za bolji kvalitet života, to se na kraju, krajeva zove borba i za svu onu infrastrukturu koja na žalost zbog onih koji su u prethodnom periodu vodili Srbiju i dalje nedostajuća.Dakle, „Srbija 2025“, ovaj Sporazum sa Bankom za razvoj Saveta Evrope nam upravo omogućava da u najvećem broju lokalnih samouprava, već koliko naredne godine krenemo da radimo na tom velikom projektu. Kada budemo sa tim krenuli, naravno, da ćemo sa tim završiti upravo u korist svih građana kojima je ovo neophodno. Hvala. Zahvaljujem gospodinu ministru.Gospodin Vladan Glišić, replika.

tome što su izborni uslovi nenormalni, zahvaljujući što je izborno zakonodavstvo nenormalno dovelo do toga da sam ja jedini i slovima jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda u ovoj Skupštini.Znači, u ovoj Skupštini kao jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda. Ja jedini mogu da pričam i o vakcinama i o kreditima i o svemu tome i da na taj način pokušam da pošaljem poruku onu koju veliki deo našeg naroda želi da čuje, a to u stvari da vas pita, kako vam možda ne smeta to da imate Skupštinu koja je isto kao partijski kongres.Znači, u tom smislu kada…. Molim vas, gospodine predsedavajući opomenite kolege iz SNS da mi ne dobacuju, oni nisu sposobni da čuju ni ovu malu, blagu kritiku koju ja u ovom parlamentu iznosim. Znači, bilo bi pristojno da bar ćutite ako niste bili spremni u svojoj stranci da se izborite za to da se ne desi da imate partijski kongres umesto Skupštine Srbije.U tom smislu, ja jesam advokat i kao advokat sam kao opozicioni poslanik zadužen da pričam o onome što u ovom parlamentu ne mogu da pričaju ljudi koji su uplašeni po pitanju vakcinacije. Obavezan sam da pričam o onome što u ovom parlamentu ne mogu da pričaju ljudi koji su zabrinuti zbog zaduživanja naše zemlje iako kao advokat u predmetima u kojima se bavim moram da se pripremim i da znam sve to.A zahvaljujući onoj vlasti koju ste vi prozvali, a koja nema nikakve veze sa mnom, jer nikada nisam bio u toj vlasti, mi imamo Poslovnik koji je toliko nedemokratski da jedini predstavnik opozicije iz srpskog naroda, a to sam ja, ima samo pet minuta da se obrati ovoj Skupštini. Znači, sve ove stvari da je SNS bila korektna i poštena prema ovom narodu u ovih osam godina apsolutne vlasti mogla da izmeni, a nije izmenila, jer nastavlja sve ono što je prethodni režim uradio.

je neverovatno da u Narodnoj skupštini Republike Srbije čujemo da je gospodin Vlada Glišić jedini predstavnik srpskog naroda. Pa, koga predstavljaju svi ljudi ovde koji sede u Narodnoj skupštini? Pa, valjda smo mi pre svega i pre vas predstavnici srpskog naroda s obzirom na broj dobijenih glasova na izborima koji su održani 21. juna.To što vi imate pet minuta, gospodine Glišiću, da ne bi građani bili u zabludi, to je vaš izbor. Vi ste se sami opredelili da budete samostalni poslanik i da izađete iz poslaničke grupe preko koje ste ušli u parlament. Vi u parlament niste ušli kao Vladan Glišić nego sa liste Aleksandra Šapića. Neću da ulazim u to, to je vaša stvar zašto ste vi iz poslaničke grupe izašli ali da ste ostali u vašoj poslaničkoj grupi imali bi daleko više vremena za diskusiju, kao samostalni poslanik, kao poslanik van poslaničke grupe imate pet minuta kao i svi ostali samostalni poslanici.Ima nešto mnogo važnije što hoću da kažem. Juče je predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao i ja ću sada da ga citiram Mi smo deo „Kovaksa“, ako EU nabavlja „Fajzer“ i mi ćemo, ne pitamo koliko košta. Ako nabavljaju „Modernu“ i mi ćemo, ali razgovaramo i sa našim kineskim i ruskim partnerima i sa Britancima. Razgovaramo sa svima ne bili smo što pre došli do vakcine.Moje pitanje ne samo za gospodina Glišića pošto mislim da je on tu možda i po najmanje odgovoran, ali moje pitanje za ljude poput Dragana Đilasa,

kako će Vučić da ih otruje nekom američkom vakcinom - šta ste vi uradili da pomognete građanima Srbije? Evo šta su uradili poštovani građani Srbije, u predizbornoj kampanji, toliko o ravnopravnosti, toliko o jednakosti, toliko o objektivnosti medija i toliko o ne slobodi medija u diktatorskom režimu Aleksandra Vučića. Srpska napredna stranka je za emitovanje 28 spotova

dinara, a Đilasova stranka, odnosno ta takozvana udružena opozicija Srbije koja je bojkotovala izbore, za anti-bojkot spotove kojih je bilo 408. Znači, naših 28, a njihovih 408, platila je 1,2 miliona dinara. Što znači, da je nas iz SNS po jednom spotu

koji svakog dana plaše građane Srbije kako će Vučić da ih otruje vakcinom, kako će preko vakcine da im ugradi nekakvu 5G mrežu u moždani sistem, pa će moći 24 časa da ih prati gde se nalaze, šta rade, sa kim se sastaju, itd. To su oni koji kažu da ništa ne valja što smo uradili u vreme ove epidemije, ali nikako da objasne građanima Srbije šta je to što su oni uradili bolje od Vučića i bolje od svih nas i bolje od Ministarstva zdravlja i bolje od Kriznog štaba, da imamo više lekova, više skafandera, više respiratora, manje bolesnih, manje umrlih. Nisu uradili apsolutno ništa.Da stvar bude gora, oni su u jeku epidemije nastavili da rade ono što su radili i kad su bili na vlasti, da se bogate preko televizijskih sekundi. Pa, sram vas bilo! Dok ljudi umiru, dok se Vučić zajedno sa ljudima iz Kriznog štaba iz Ministarstva zdravlja bori da što pre stigne vakcina, imaćemo vakcinu pre mnogih evropskih zemalja, evo, možda već u decembru ili početkom januara, šta radi Dragana Đilas? Ono što je radio i dok je bio ministar, dok je bio Tadićev šef Narodne kancelarije, izmišljenog državnog organa koji nigde ne postoji u Ustavu i u zakonu, dok je bio gradonačelnik Beograda, čovek radi isto ono što je radio i dok je bio na vlasti, u vreme epidemije - on se bogati. On se bogati i sa pozicije jednog bogatog čoveka, prebogatog, prebogatog po svim mogućim, i evropskim i svetskim, a pogotovo po srpskim standardima, svakoga dana nam soli pamet kako ne valja ništa, kako ćemo vakcinom da trujemo ljude.Mi ćemo da trujemo ljude, mi koji smo prvi u Srbiji, posle ko zna koliko godina, doneli jedan pronatalitetni program kako da pomognemo srpskim porodicama da imamo što više dece? Znači, mi ćemo da ubijamo našu decu, a učinili smo sve da u Srbiji bude više dece.Ne mogu ništa drugo da vam kažem, nego sram vas bilo za ono što ste uradili građanima Srbije do 2012. godine i za ono što radite i dan danas, bitange, kriminalci i lopovi!

Zahvaljujem, gospodinu Martinoviću.Replika, gospodin Vladan Glišić, uz molbu da imamo razumevanje i za drugačiji stav i da pokažemo da ova Skupština ima svoje dostojanstvo koje štiti.Reč ima gospodin Vladan Gospodin Martinović me dovoljno dugo poznaje u politici i zna da nikad nisam osporavao legitimitet onoga ko je dobio preko 60% glasova na izborima.Prema tome, nisam nijednog trenutka rekao da sam ja jedini predstavnik srpskog naroda. Ne znam da li je gospodin Martinović dobro čuo, ja sam rekao da sam ja jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda, a jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda sam baš zato što sam odlučio da izađem iz poslaničkog kluba koji je postao deo vaše vladajuće većine. Da nema mene kao jedinog opozicionog predstavnika srpskog naroda, vi ne biste mogli da čujete ovo što vam govorim u ime tih ljudi koji su nezadovoljni vašom vlašću, a nisu svi, i veliki deo njih nije podržavalac onih koje ste vi malo pre kritikovali.Zato, u tom smislu nastaviću da zastupam opozicione stavove i hoću da javnost Srbije zna, pogotovo ona javnost koja nema svoje predstavnike u Skupštini Srbije sem mene, na jedan čudan način dobijenog, da ovoj Srbiji treba opozicija koja će biti spremna da prizna ono što vi dobro radite, jer vaši birači su samo danas vaši birači, vrlo brzo neće biti više vaši birači ako nastavite da se ponašate kao stranka koja Srbiju pretvara u jednopartijsku državu.Mnogi državu.Mnogi od onih koji mene podržavaju i moju narodnu mrežu žele da vide opoziciju kojoj ne možete da spočitate ono što stalno spočitavate ovima koji su vladali do 2012. godine, a ne zaboravite, vi vladate evo već osam godina, a to je, kad biste imali normalne izborne cikluse, dva izborna ciklusa i zadržavate mnoge tekovine onih koji su vladali do 2012. godine, da ne govorim o kadrovskoj strukturi zbog koje mnogi članovi vaše stranke su nezadovoljni i mnogi članovi vaše stranke neće biti spremni da glasaju za vas, jer su mnogi, kako ih vi zovete, žuti, sada u vrhu vaše vlasti.

ali sam imao potrebu ovo da kažem, gospodine Glišiću, prosto da bi građani Srbije znali da se pod lažnom maskom jedne televizije kao što je „N1“ ili pod lažnom maskom jedne televizije kao što je „Nova S“, pod lažnim maskama razne novine, razni nedeljnici, razni portali predstavljaju kao mediji, a u stvari su politički protivnici. Mi sad u Srbiji, to je moje mišljenje, možda nisam u pravu, ali mi sad u Srbiji imamo istu onu situaciju koju smo imali i u SAD, odnosno koja je postojala u SAD kada je Tramp preuzeo vlast.Moj utisak je da Donald Tramp nije uspeo da pokaže ni 10% svojih mogućnosti, jer čim je pobedio na predsedničkim izborima 2016. godine, on je bio zasut artiljerijskom vatrom medija koji su, u stvari, otvoreni podržavaoci politike DS. Isti vam je slučaj i u Srbiji. Vi sad ne smete ništa da kažete za televiziju „N1“, jer onda će vam reći – e, pa napadate jedan nezavisni medij. Ne smete ništa da kažete za „Novu S“, vi ste protiv slobode medija.Vi kažete, isti smo kao oni koji su vladali do 2012. godine. To je vaše mišljenje, ali građani Srbije ne misle kao vi. Građani Srbije vide da smo napravili potpuni diskontinuitet sa njihovom politikom u svim oblastima društvenog života i po pitanju ekonomije i po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju izbora naših strateških partnera.Gospodine Glišiću, zamislite tu neverovatnu situaciju da su na vlasti ljudi poput Dragana Đilasa danas, kada nas je snašla ova muka koja je snašla ceo svet, pa da li mislite da bi se on brinuo o tome da li u bolnicama ima dovoljno respiratora, da li imamo dovoljno skafandera, kada ćemo da nabavimo vakcinu? Pa, da li znate šta bi on uradio? Kada se pronađe vakcina, on bi seo u avion, otišao u Ameriku, Veliku Britaniju, Rusiju, Kinu, ko zna gde, primio vakcinu i baš ga briga, a mi to tako ne radimo. Mi činimo sve da pomognemo građanima Srbije. Navedite mi jednu državu…Na kraju krajeva, pričao je moj uvaženi kolega dosta mlađi od mene i po godinama i po političkom iskustvu, ali pokazao je ogromno znanje, da ne idemo u druge države, pogledajte, mi smo i u uslovima epidemije pronašli mogućnosti da pomognemo privredi, da pomognemo preduzetnicima, da pomognemo malim preduzećima da opstanu i ne samo da opstanu, nego da zadrže ljudi koji rade kod njih i da ostvaruju čak i određeni profit. Pronađite mi jednu državu u Evropi, čak i državu koja je članica EU, a kojoj je to pošlo za rukom. Pogledajte malo zemlje u okruženju. Pogledajte Rumuniju, pogledajte Bugarsku, pogledajte Hrvatsku.Mediji Hrvatskoj se smeju, podsmešljivo govore o tome koliki je broj obolelih i broj umrlih u Srbiji, a kod njih je situacija deset puta gora, ali da se ne bavimo njima. To je njihova stvar. Oni imaju patološku mržnju prema Srbima i mene to ne čudi, ali me čudi da vi ne vidite sve one pozitivne stvari koje smo uradili od 2012. godine, a pogotovo sve one pozitivne stvari koje smo uradili u ovoj možda najtežoj godini u modernoj istoriji srpskog naroda, teškoj zbog zdravstvenih, zbog epidemioloških uslova.Da nema epidemije, pa Srbija bi bukvalno bila ekonomski lider ne samo u ovom delu Evrope, nego u celoj Malo koja zemlja bi mogla sa nama da se takmiči, ali mi čak i u uslovima ove teške epidemije uspevamo da održimo korak ne sa zemljama u okruženju, njih smo davno pretekli, uspevamo da održimo korak sa jednom Nemačkom, sa jednom Francuskom, sa državama koje su nekada bile svetlosnim godinama ispred nas.Mi ih, malo po malo, iz godine u godinu, sustižemo. Teško da ćemo ih ikada sustići, imajući u vidu teško nasleđe iz perioda posle Drugog svetskog rata i devedesetih godina itd. Ali, pokazali smo da možemo Srbiju da menjamo na bolje.Zato vam kažem, ne budite kao oni licemeri, opisani u Novom zavetu, Hristos slepim ljudima vraća vid, onima koji ne mogu da hodaju, diže ih na noge, a licemeri kažu – a, gde ti je čudo, a gde su ti ljudi koje si ti ozdravio? Vi nećete da vidite sveo no što vidi ceo srpski narod na koji se pozivate. Pa, ceo srpski narod vidi da je Srbija krenula napred i sprski narod ovde u Srbiji i srpski narod u Crnoj Gori i srpski narod u Republici Srpskoj. Nemojte da budete takvi kao oni što su opisani hiljadama godina pre nas u Novom zavetu, koji ne vide stvari koje vidi svaki običan čovek.Ovo vidi svako, i svako vidi da su ljudi poput Dragana Đilasa, poput Šolaka, kriminalci i lopovi najgore moguće vrste, bogate se u uslovima kada je Srbiju snašla ova nesreća koja se zove epidemija korona virusa.Još jedanput im kažem, sram ih bilo i tražićemo od Agencije za sprečavanje korupcije, oni će biti ovde već sledeće nedelje, da ih pitamo šta će da urade povodom onoga što su predizbornoj kampanji uradili Dragan Đilas i njegovi koalicioni partneri.Kakav je to medijski mrak, završavam gospodine predsedavajući, kakav je to medijski mrak, kakva je to strahovlada Aleksandra Vučića,